Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, приет на първо четене на 18.12.2009 г. 3. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Вносител: Министерски съвет, 4.01.2010

Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители: Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков, 16.10.2009 г.; Министерски съвет, 29.12.2009 г. 6.

тази шеста точка ще бъде разгледана около 12,00 ч., след като завърши заседанието на Министерския съвет – след пристигането на министър-председателя господин Бойко Борисов. Това постигнахме сутринта на Председателския съвет като споразумение. „7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. Вносител: Министерски съвет, 15.12.2009 г.

Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, приет на първо четене на 18.12.2009 г. г. 10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Вносител: Министерски съвет, 29.12.2009 г. 11. Проект за Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители: Яне Янев и група народни представители, 8.12.2009 г. 12. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приет на първо четене на 13.01.2010 г. 13. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Преминаваме към съобщения.

Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Комисията по външна политика и отбрана. 21 януари 2010 г. – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносители – Галина Димитрова Банковска, Иво Тенев Димов и Ивелин Николов Николов.

22 януари 2010 г. – Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител – Огнян Стоичков Янакиев. Водеща е Комисията по правни въпроси. 22 януари 2010 г. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Вносител – Огнян Стоичков Янакиев. Водеща е Комисията по правни въпроси. изменение на Закона за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси.

Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси.

от Правната комисия. Давам думата на председателя на Правната комисия Искра Фидосова, за да докладва. Заповядайте, госпожо Фидосова. вътрешните работи господин Веселин Вучков. Има ли обратно предложение? Не виждам. Моля народни представители да гласуват.

имаме внесени два законопроекта за промяна на Наказателно-процесуалния кодекс. Комисията по правни въпроси има подготвени два доклада. Ще започна с

Комисията го разгледа на свое заседание на 19 ноември 2009 г. и повторно на 26 ноември 2009 г. „На заседанието присъстваха госпожа Маргарита Попова – министър на правосъдието, госпожа Даниела Машева – заместник–министър,

От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Кристияна Петрова. Тя обоснова необходимостта от предложените изменения и допълнения с яснота, оперативност в работата на разследващите органи и наблюдаващия прокурор и с облекчаване работата на първоинстанционните съдилища, особено по частни дела и такива по чл. 78а от Наказателния кодекс. Наред с това подробно обоснова по-съществените от предлаганите изменения и допълнения.” Комисията по правни въпроси проведе гласуване, като с 3 гласа “за”, 1 глас „против” и 17 гласа “въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на кодекс, № 954-01-37, внесен от Яне Янев и група народни представители”. Вторият доклад е относно обсъждане на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния внесен от Министерския съвет на 18.11.2009 г. Същият законопроект е разгледан на две поредни заседания на комисията от 19 и 26 ноември 2009 г. Присъстваха представителите, които вече изброих в другия доклад. „Законопроектът беше представен подробно от госпожа Маргарита Попова – министър на правосъдието, която подробно аргументира необходимостта от предложените промени като отбеляза, че те са в три насоки: усъвършенстване на доказването и най-вече опростяване на процеса на доказване, ограничаване на формализма и ускоряване на наказателното производство, както и изменения, свързани с правата на участниците на процеса – на обвиняемия и пострадалия. Представителите на Министерството на вътрешните работи акцентираха върху това, че промените осигуряват възможност на полицейските и разследващите органи в определени случаи на неотложност да извършват оглед, претърсване, изземване и обиск. Изрично бяха споменати и промените, свързани със статута на служителя под прикритие, които основно са в насока да се гарантира неговата сигурност и безопасност. По направените предложения за изменения и допълнения на НПК изразиха становище и представители на съдебната власт и адвокатурата. Госпожа Даниела Доковска изтъкна, че като цяло предложеният законопроект се подчинява на идеята за засилване на репресивната мощ на държавата за сметка на правото на защита, като се посяга на това право във всички стадии на процеса. В тази връзка посочи като пример промяната в чл. 91, ал. 2 относно защитата от близък роднина, която съществува в наказателното производство още от времето на първите български наказателно-процесуални закони, а и в действащия ГПК, и че по този начин ще се засегнат правата на малоимотните граждани, които нямат средства да ангажират адвокат. Тя възрази срещу отмяната на задължителната защита пред Върховния касационен съд като посочи, че касационната инстанция е инстанция по правото, а не по фактите. Посочи също така, че се ограничава правото на защита с идеята за въвеждането на запасен защитник, която противоречи изобщо на чл. 6, т. 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, че е унизителна за българската адвокатура, има и дискриминационен характер и противоречи на чл. 31, ал. 4 от Конституцията. Посочено бе, че това предложение е от естество да предизвика и осъдителни решения на Съда по правата на човека в Страсбург. Госпожа Доковска се изказа отрицателно и за предложените промени, според които разследващите органи ще се разпитват като свидетели. Като смело хрумване изтъкна и предложението по § 23 от законопроекта, според което осъдителната присъда може да почива единствено на показанията на свидетели с тайна самоличност и данни от специални разузнавателни средства, като посочи, че това крие риск от съдебни грешки и води до дела в Страсбург. Във връзка с промяната в системата на контрола върху сроковете на разследване отбеляза, че това ще стимулира забавянето на досъдебното производство. Беше оспорена и възможността за протестиране на разпореждането на съдията докладчик за връщане на делото за доразследване. Тя възрази и срещу предложението да се четат всички обяснения на обвиняемия и показания на свидетелите, дадени в досъдебното производство, като поясни, че разпоредбата е объркана и неясна и ще породи множество съществени процесуални нарушения в практиката, от една страна, а от друга – евентуално дела срещу България в Страсбург, тъй като присъдата не може да се основава нито изключително, нито преимуществено върху показания, дадени пред несъдебен орган. Заместник-председателят на Върховния касационен съд господин Гроздан Илиев посочи, че стремежът да се ускори процесът е похвален, но постави въпроса доколко предложените промени са били удачни след като формата в наказателния процес е гаранция за законосъобразността на процесуалните действия и доказателствения материал. Във връзка с това той изрази неразбиране относно стремежа да се допуснат разследващите органи до участие в процеса в качеството на свидетели. Посочи, че свидетелят в наказателния процес е основно гласно доказателствено средство, което установява обстоятелства, относими към предмета на доказване, а разследващият орган установява обстоятелства, при които е извършил съответно процесуално действие, но с разпита му то няма да се валидира. Господин Илиев изтъкна, че процесът няма да се ускори и с предвидената възможност за протестиране на разпореждането за връщането на делото за доразследване, която е показала своята неефективност и преди, като в тази връзка е бил предложен друг процесуален инструмент, който обаче не е възприет от вносителя. Според господин Гроздан Илиев предлаганото с изменението на чл. 177 използване на данни, получени от специални разузнавателни средства, посочени в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства, надхвърля процесуалните граници на достоверност, на законност и на допустимост. Същевременно посочи, че, от една страна, органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства не са субекти на наказателния процес и че най-образно казано извършват една оперативна дейност, а от друга че специалните разузнавателни средства са само един от възможните източници за информация за извършени престъпления и пренасянето им по чисто административна процедура не е издържано в духа на Наказателно-процесуалния кодекс. Господин Валери Първанов – заместник-главен прокурор, изказа положително мнение по законопроекта като посочи, че щом в Германия като една демократична страна разпитът на полицаи е възможен, защо в България това да не е възможно. Заедно с това изложи и подробни аргументи в подкрепа на предложените промени, с които се ускорява досъдебното производство, за прочитане на обясненията на обвиняемия и показанията на свидетели в случаите на противоречия и за използването на данни, получени при прилагането на специални разузнавателни средства по друго наказателно производство или по искане на органа по чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства. Същевременно отправи препоръки и за други промени, като например да се определи срок за предявяване на разследването. В проведената дискусия се изказаха народните представители Мая Манолова, Христо Бисеров, Явор Нотев, Янаки Стоилов, Юлиана Колева, Павел Димитров и Димитър Лазаров. Госпожа Манолова посочи, че законопроектът се явява естествено продължение на внесения Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, като се засилва драстично репресията на държавата. Цели се опростяване на процеса, но баланс с правото на защита не е постигнат. тази връзка тя възрази срещу въвеждането на запасен защитник, като подчерта, че е абсурдно да се натрапва защитник на обвиняемия и то от прокурора и че трябва да се търсят решения за преодоляване на трудностите поради отлагането на делата, но тази промяна е опасна и ще доведе до дела в Страсбург. Според нея е парадокс и предложението за отмяна на задължителната защита пред Доста спорни са и предложенията относно процеса на доказване, като например присъдата да се основава само на специални разузнавателни средства, да бъдат разпитвани като свидетели разследващите органи, както и прочитането на свидетелски показания, дадени не пред съдия. До опасни последици ще доведат и предложенията относно възможността прокурорът да протестира разпореждането за връщане на делото за доразследване, както и присъдата, дори и когато тя е постановена в съгласие с исканото от него. за разпит на разследващите органи като свидетели, за запасния защитник, за специалните разузнавателни средства, е внасян и в миналото Народно събрание, макар и в по-мек вариант. Той категорично заяви, че ще гласува против, защото няма причина и аргументи, които да доведат до обратното становище и гласуване. В изказването си господин Нотев изтъкна, че част от предложенията са неприемливи, като посочи, че споделя казаното за разпита на разследващите органи и обжалването на разпореждането за връщане на делото за доразследване. Според него няма логика в промяната на чл. 215 относно заличаването на думата „достатъчно”. Изтъкна, че по принцип трябва да се прецизират основанията за касационно обжалване на делата и че облекчаването на работата на Върховния касационен Неудачна е според него и отмяната на Глава двадесет и шеста, чиито разпоредби работят добре и аргументите за тази отмяна са малко. Относно възприетия подход за съкратеното съдебно следствие – да се изключват определени престъпления, той заяви, че е изкуствено привнесен в логиката на този институт и обобщи, че са заявени цели, които споделя и на които дава приоритет. От своя страна господин Стоилов посочи, че процесуалният закон има по-голямо значение от наказателния, защото той определя облика на процеса, но предложеният проект съдържа недостатъци, за които се дискутира и при обсъждането на материалния закон, поради което проектът трябва да бъде отклонен. Същевременно посочи, че текстът на чл. 91, ал. 2 – относно изискването за висше юридическо образование, е лобистки, че е обратно на логиката на търсените цели отпадането на задължителната защита пред Върховния касационен съд. Освен това изтъкна, че съчетаването на две доказателства със специален характер на практика може да доведе до отклонение от реалните факти, а по отношение на отмяната на Глава двадесет и шеста възрази, че е по-уместно да се обсъди продължителността на сроковете, тъй като според него неограничените по време процеси са били средство за упражняване на политически натиск върху определени лица. Според господин Стоилов е необходимо да се помисли и за по-доброто прилагане на разпоредителното заседание с оглед отстраняването на допуснатите нарушения, както и да се намери по-гъвкав вариант за обжалването пред Върховния касационен съд. В изказването си госпожа Колева изтъкна, че предложеният законопроект е изготвен без съответния анализ и изследвания и без визия за цялостна наказателна политика. Посочи също така, че принципните недостатъци, които той съдържа, са били обсъдени предварително в работна група, но предложенията за отстраняването им не са били взети предвид. С оглед на гореизложеното и след проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 4 гласа „против” и 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 902-01-47, внесен от Министерския съвет.” Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно обсъждане на първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 902-01-47, внесен от Министерския съвет на 18.11.2009 г., и № 954-01-37, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители на 23.10.2009 г. На заседания, проведени на 25.11.2009 г. и 9.12.2009 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. На заседанията присъстваха госпожа Даниела Машева - заместник-министър на правосъдието, госпожа Юлия Меранзова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”, госпожа Екатерина Салкова и господин Ивайло Цонков – експерти от работната група по изготвянето на законопроектите по Наказателния кодекс към Министерството на правосъдието, господин Георги Апостолов – директор на дирекция „Досъдебно производство” в Министерството на вътрешните работи, господин Иван Любенов – заместник-директор на Областната дирекция на полицията – Стара Загора,

госпожа Вероника Имова – съдия във Върховния касационен съд, наказателна колегия, и госпожа Даниела Доковска – председател на Висшия адвокатски съвет. Законопроектът, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители, беше представен от госпожа Кристияна Петрова, която подробно мотивира необходимостта от промените, които се предлагат със законопроекта, като подчерта, че чрез тях се цели да се отстранят безнаказаността, недобросъвестното упражняване на процесуалните права, съзнателното неизпълнение на процесуалните задължения от страна на подсъдимия и неговата защита и формализирането на наказателния процес в двете му фази.

посочи създаването на правната фигура на запасния защитник, увеличаването на санкциите за свидетелите, които не се явят или откажат да свидетелстват, засилването на доказателствената тежест на свидетелите с тайна самоличност наред с използваните други доказателства. Внесеният от Министерския съвет законопроект беше представен от госпожа Даниела Машева, която подробно аргументира необходимостта от предложените промени, като отбеляза, че те са свързани с усъвършенстване на доказването и най-вече опростяване процеса на доказване. Измежду промените, които внася законопроектът, тя изтъкна тези, с които се разширява кръгът на субектите, оправомощени да извършват действия по разследването, разширяващи приложното поле на информацията, която може да бъде използвана като доказателствен материал, по-конкретно данните, събрани по реда на Закона за специалните разузнавателни средства. Госпожа Машева посочи също така, че се предвижда като свидетели да могат да бъдат разпитвани и служители на МВР и на Военна полиция, да могат да бъдат прочитани показанията на свидетели, както и обясненията на обвиняем, дадени пред органа на досъдебното производство, когато това е станало в присъствието на защитника на обвиняемия. Тя подчерта, че предложението събраните доказателства и след изтичането на срока по разследване да могат да се използват като доказателствени материали е от особена важност, че са важни и другите промени, с които се цели да се ограничи формализмът и да се ускори наказателното производство, сред които са участието на запасен защитник, ограничаване на приложното поле на касационното производство и възможността да се протестира от прокурора връщането на делата на досъдебното производство. Господин Апостолов подкрепи законопроекта, внесен от Министерския съвет, като посочи, че промените целят приближаването на наказателния процес към добрите европейски практики. Той акцентира върху предлаганите промени, свързани с усъвършенстване на доказването в досъдебната фаза по реда, със средствата и способите на процеса, чрез осигуряване на възможността в предвидените случаи действия по разследването да могат да извършат и полицейските органи в МВР. Народният представител господин Бакалов възрази срещу подхода, с който са предложени промените, свързани с използването на специалните разузнавателни средства като доказателствени средства в съда, както и относно тези, свързани с институцията „агент под прикритие”.

могат да се ползват и данните, получени при прилагане на специални разузнавателни средства от друго наказателно производство или по искане на орган по чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства. последвалата дискусия изразиха становище и представителите на съдебната власт и адвокатурата. Господин Петър Раймундов подкрепи законопроекта на Министерския съвет, като изтъкна, че с предлаганите промени процесът наистина ще стане по-бърз, по-ефективен и в крайна сметка ще доведе до едно работещо правосъдие. Същевременно той посочи, че извън обхвата на законопроекта остават много важни проблеми, като например липсата на механизъм за отговорност в наказателния процес, подобно на съществуващия такъв в чл. 3 от обтекаемата формулировка за връщането на делата за доразследване, процедурата по чл. 78а от Наказателния кодекс, унифицираната процедура по разследване на престъпления без значение дали се касае за такива с висока или ниска степен на обществена опасност. Госпожа Даниела Доковска изтъкна, че законопроектът на Министерския съвет представлява едно връщане назад към стари институции, които са съществували по-рано и са били отменени поради тяхната изчерпаност или поради това, че са неефективни. Тя подчерта също така, че в много голяма степен се ограничават правата на защитата на обвиняемия, че декларираната цел за бързина на процеса не се покрива с направените предложения, защото много то тях всъщност ще го забавят, като например предложението, което журналистите нарекоха „вечния обвиняем”. Госпожа Доковска възрази и срещу отмяната на задължителната защита пред Върховния касационен съд, като посочи, че касационната инстанция е инстанция по правото, а не по фактите. Същевременно тя посочи, че се предлага и нещо много радикално и новаторско с въвеждането на института на запасния защитник, което противоречи и на финансовите интереси на държавата и ще доведе до редица осъдителни решения на Съда в Страсбург. Според госпожа Доковска революционно е и предложението да се разпитват разследващите органи, когато са опорочили своите собствени протоколи. Тя изтъкна също така, че много сериозен въпрос, който заслужва специално внимание, поставя предложението в законопроекта присъдата да може да почива на две тайни доказателства. Госпожа Доковска изложи аргументи и срещу другите промени, предвидени в законопроекта, като посочи че те се съдържат в писменото становище, внесено в комисията от Висшия адвокатски съвет. Заместник-председателят на Върховния касационен съд господин Гроздан Илиев посочи, че със законопроекта на Министерския съвет се цели усъвършенстване на наказателния процес няколко направления, които подкрепя. Същевременно той изрази известни резерви по отношение на предлаганото с изменението на чл. 177 използване на данни, получени от специални разузнавателни средства в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства, както и на това разследващите органи да бъдат разпитвани в качеството на свидетели. Господин Илиев изрази подкрепа относно предложението за въвеждане на запасния защитник като посочи, че това ще дисциплинира процеса. В тази връзка той посочи, че е удачно и предложението за изменение на обвинението и че в тази част са направени предложения, които се съдържат в становището на Висшия касационен съд. Господин Илиев взе отношение и по внесения от народния представител Яне Янев и група народни представители законопроект, като изтъкна, че в него съдържат удачни решения като например това, свързано с производството по дела за престъпления от частен характер. След проведената дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред: С 1 глас „за”, 1 глас „против” и 12 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс,

С 11 гласа „за” без „против” и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 902-01-47,

Уважаеми народни представители, уважаеми председателстващи Народното събрание! Разрешете ми съвсем накратко да акцентирам върху няколко важни неща, които формират и очертават философията на вносителя на законопроекта и най-важните акценти от него в защита на идеята за изменения в Уважаеми колеги народни представители, основен акцент в държавната политика в момента е съдебна реформа и успешна борба с организираната престъпност и корупцията. Тези две изключително важни направления са обхванати в така известния на всички ни механизъм за за сътрудничество и проверка, който представлява една политика на Европейската комисия, която на всеки 6 месеца дава оценка не на отделните институции в държавата, а на цялата държава като цяло за това има ли потенциал, имаме ли ресурс, решимост и кураж най-сетне да започнем решителни, радикални реформи в съдебната система и да предложим наистина качествени решения за успешно справяне с организираната престъпност и корупцията. Пресечна точка, уважаеми народни представители, в тези две главни направления от механизма за сътрудничество и проверка е правният фундамент, правната основа, с която разполага държавата, за да могат да бъдат направени и съдебната реформа, и решителни крачки в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Този правен фундамент в основата си има наистина и именно Наказателно-процесуалния кодекс. Защо трябва да бъдат направени изменения в Наказателно-процесуалния кодекс? Общо е решението и няма няма народен представител, и няма магистрат, който да не признава и който да не определя Наказателно-процесуалния кодекс в момента като твърде формален. Какво всъщност означава това? Това означава, че основният инструмент, с който ангажираните в борбата с корупцията и организираната престъпност съдържа в себе си неадекватни решения за постигане на крайния резултат. Още по-конкретно, това означава, че в Наказателно-процесуалния кодекс в момента има твърде много забрани, твърде много забрани, които не дават възможност на държавните органи в лицето на полиция, прокуратура и съд да се справят успешно с тази задача. Затова ние като вносители направихме равносметка на недостатъците на Наказателно-процесуалния кодекс, на този важен правен фундамент, и решихме да предложим няколко конкретни неща, които сме убедени, че ще помогнат в разрешаването на тези основни въпроси. кодекс отдавна са забравени в модерните и цивилизованите наказателно-процесуални системи. Там, на първо място и на преден ред, излиза свободата при доказването и свободата на съдийското убеждение, на магистратското убеждение за проверка и оценка на доказателствата. За да постигнем нашите цели, ние предлагаме няколко радикални, но разумни и съобразени с всички правила на Европейския съд процедури. Ние предлагаме няколко неща. Първо, да може да бъде ангажиран в по-голяма степен държавният ресурс при разследване на тежката престъпност – престъпността, която ние бележим като организирана престъпност и корупция. На второ място, ние предлагаме опростяване на процедурите. На трето място, предлагаме разширяване правата на пострадалия в наказателния процес и разпоредби, които очертават и гарантират респект и възможност на държавата да се справи със задачата, която е посочена като чл. чл. 1 в Наказателно-процесуалния кодекс. Държавните органи, които са ангажирани с разследване на борбата с корупцията и организираната престъпност, са длъжни да могат да разследват успешно престъпленията, да наказват виновните по правилата така, както са изписани в Наказателно-процесуалния кодекс, разбира се и цялата система на наказателно законодателство, което представлява един основен пакет и инструмент в ръцете на правоприлагащите органи. На първо място, колеги, ние решихме, че наистина е неразумно да съществува забрана ресурсът на българската полиция да бъде включен

Следваща забрана, която е изключително важно да бъде отменена, за да могат да бъдат изпълнени задачите на процеса и задачите на държавата, за да получи тя добра оценка във вече тригодишното си членство и в действието на вече почти четвърта година на този механизъм за сътрудничество и проверка, който и до последния доклад определя България като неспособна да се справи с организираната престъпност и корупцията, е възможността да дадем право и възможност на полицейските служители и на служителите от Военна полиция тогава, когато отиват първи на мястото на произшествието, извън разследващия служител, те да могат да бъдат в полза и на прокурора, и на съда и да могат обективно, точно, безпристрастно и пълно да дадат показания за техните непосредствени впечатления за това какво се е случило на местопрестъплението, как те биха могли обективно да го представят на съдебните органи, за да могат те след това, по вътрешно убеждение, да вземат своето решение. И аз питам: кое досега налагаше тези държавни органи, на които ние разчитаме, да не участват по този начин в разследването – нямаме доверие, те не са подготвени или какво? Българската полиция трябва да участва в разследванията и като свидетел, и като разследващ. Затова, на трето място, и във връзка с предложението за отстраняване на втората забрана е именно полицейските служители, които извършват действия по разследването, освен че изготвят служебни протоколи, да могат да дадат показания пред съд за това, което те първи на място са възприели като факти и данни от извършеното престъпление. Няма кой друг освен те, при разследване на тежка криминална престъпност, да дадат достоверни факти, необходими на съда и на прокуратурата за преценка. Дискриминационните забрани да не участва държавата в разследването, да не може да свидетелства, да не може да разследва не помагат на разследването на тежката престъпност. Те вредят. Никой не може да разбере такава политика, никой не я приема. Подобни подходи нямат аналог в цивилизованите европейски наказателно-процесуални системи.

доказателствата, събрани в досъдебната фаза, която е регламентирана в нашия процес и която има значение, да не бъде ненужна. Да могат събраните доказателства, при гаранция за правата на обвиняемите, да бъдат използвани и в съдебната фаза. Това не е невъзможно и е необяснимо, че досега ние всъщност сме работили по такъв процес, в който държавата използва огромен ресурс или средства, кадрови потенциал, а събраното в досъдебната фаза не може да се използва за преценка на доказателствата и за постановяване на обективна присъда в съдебната фаза. Кому е нужно това, кому са нужни забраните и защо сама държавата лишава себе си от целия този ресурс, с който разполага, за да може наистина да отчете бързо и качествено добри резултати в организираната престъпност и корупцията? Аз няма да се спирам на всички конкретни предложения, които сме поставили в тази група – „намаляване на формализма”, именно чрез премахване на съществуващите забрани, които очертават един недопустим законодателен подход, и забрани, които целят държавата да не може да се справи с организираната престъпност. Втората група предложения, които правим, са насочени към ускоряване на съдебното и досъдебното производство, към ускоряване на наказателния процес въобще. Разбира се, тази група предложения са много тясно и логически свързани с първата, но аз ще ги отгранича за ваша прегледност ваша прегледност и за да добиете представа и да се убедите в това, че предложенията, които сме направили, са подчинени на една процесуална логика. Те са обмислени, те са само началото, решителна първа крачка, но само началото, за да направим един такъв процес, който заслужава българската съдебна система и българската полиция. Към важните стъпки, които предлагаме в групата „Ускоряване на съдебното и на досъдебното разследване”, предлагаме възможност в неотложни случаи да бъде възможно образуване на досъдебно производство не само, когато разследващите органи са на мястото на произшествието или на мястото на извършеното престъпление и могат да направят оглед, а и тогава, когато те правят изключително важните неотложни първоначални следствени действия като претърсване, изземване, освидетелстване. Защо са били лишени българската полиция, разследващите полицаи и разследващите органи от възможността при такава ситуация незабавно да се образува досъдебно производство? Юристите, които познават добре процеса, които са добри професионалисти и които имат успешно сътрудничество и взаимодействие със своите западноевропейски колеги, не могат да разберат и не могат да дадат разумно обяснение. Бихме искали тази забрана да отпадне и разследващите органи да имат място да правят това. Целта е пряка и непосредствена – ускорен процес, бързо образуване на досъдебното производство, ускорено, законосъобразно събиране на доказателствата и по-бързо придвижване на делата от досъдебната фаза в съдебната, където се разгръща в цялост състезателното производство и защитата на обвиняемите, и, разбира се, на пострадалите. Друга много важна стъпка от тази втора група предложения, които правим за ускоряване на наказателния процес, е идеята да приемем възможността да бъде посочван, да бъде назначаван още един защитник в процеса, а именно предлагаме фигурата на запасния защитник. Защо смятаме, че това е необходимо, колеги? Това е още една гаранция за ускоряване на процеса без ни най-малко да се накърнява правото на защита на обвиняемия, тъй като той има възможност да работи със своя упълномощен защитник, освен това не се отменя фигурата на служебния защитник, която в много по-голяма степен отговаря на някои от критиките, че би могла да се превърне във фигура на натрапен за обвиняемия защитник, отколкото на фигурата, която ние предлагаме сега. Така че запасният защитник може да не се наложи изобщо да бъде използван, но ако се наложи, то ще бъде ще бъде единствено и само за ускоряване на досъдебната и съдебната фаза без ни най-малко накърняване правата на обвиняемия или на неговия защитник. Напротив, нашата цел е защитаване правата и интересите на пострадалия. Защото досега нашият процес крещи от несправедливост по отношение на пострадалите и по отношение на дискриминационното положение на ресурса на държавата за разследване и разкриване на престъпленията в сравнение с правата на обвиняемите и на техните защитници. В нашия законопроект не е отнето нито едно право от каталога на правата на обвиняемите за защита, напротив – добавено е правото на превод на обвиняемия. Не е отнето нито едно от правата на защитниците, напротив – ние разчитаме на подкрепата на колегите адвокати като защитници, които и в качеството си на резервни защитници, ще допринесат за качествена и наистина добра защита на обвиняемите и на пострадалите в процеса. по отношение на фигурата, която предлагаме, бих искала да ви кажа следното. Правото на защита на обвиняемия, ако се възприеме фигурата на запасния защитник, ще бъде ограничено единствено и само тогава, когато този защитник бъде толкова зле професионално подготвен, че не е в състояние да защити правата на обвиняемия. Аз мисля, че в българската адвокатура и хората, които са се регистрирали да бъдат служебни защитници, защото те същите ще бъдат и запасни защитници, няма колеги, които да не са в състояние професионално да защитят правата на обвиняемите или на пострадалите в процеса. Съвсем накратко бих искала да се спра и на третата група предложения, които правим и които са логически свързани с двете групи, за които току-що говорих. Това са нашите нови предложения за разширяване на правата на някои от участниците процеса – правата на пострадалия. Даваме предложение те да бъдат гарантирани, да може наистина този път пострадалият да упражнява своите права, защото не е достатъчно в един нормативен документ да изпишеш формално, че един от участниците в процеса има право. Чрез разпоредби на тези участници в процеса, трябва да им бъдат дадени гаранции, че ще могат да защитят своите права и ще могат да упражнят своите права. Ние предлагаме производства, по наказателните производства да се гарантират правата на участие в процеса, като задължаваме държавните органи, които водят разследването, незабавно да уведомяват пострадалите, когато те са посочили съответен адрес в страната, че стартира досъдебно производство, за да могат те от самото начало да участват в него и ефективно да защитят своите права. Ще посоча само едно от разширените права на участниците в процеса. То е много актуално и е съзвучно с основни акценти в Стокхолмската програма, която, убедена изпълнява успешно от испанското председателство за следващия период от време. Даваме възможност за малолетните и непълнолетните свидетели да могат да не бъдат викани за разпит непрекъснато и по няколко пъти пред съдебните органи в държавата, а техните показания да бъдат прочитани, за да спестяваме неблагоприятните психически последици за това, че подрастващите се явяват по няколко, понякога по много пъти в полиция, в прокуратура и в съд, което всъщност е един от акцентите в нашия законопроект. Има и други интересни, модерни, необходими и съобразени с процесуалната практика на модерните европейски държавни разпоредби. Колеги, няма да отнемам повече от вашето време, защото сме в друга процедура – процедура на първо четене и предлагане на духа и идеите на закона. Благодаря ви за вниманието и за това, че ме изслушахте. От трибуната на Народното събрание искам да благодаря на работната група, която много разумно много професионално, под ръководството на проф. Маргарита Чинова, успя за изключително кратко време да предложи и да покаже, че българските магистрати магистрати и юристи имат нужда от промяна в закона и ние сме достатъчно компетентни, решени и имаме кураж да предложим такива промени, че да отговорим на изискванията и на препоръките на нашите партньори за възможност да правим съдебни реформи и за възможност да се борим с тежката трансгранична организирана престъпност. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: С това откривам дебата за първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Господин Костов беше заявил желание за изказване. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги народни представители! Вземам думата от името на Парламентарната група на Синята коалиция, за да заявя, че ние няма да подкрепим този законопроект. Причините са следните. Такъв вид законопроект не е експертна работа. Той е експертна работа в определена част от своето съставяне. Той преминава през експертиза. Такъв законопроект е политическо дело, а на този законопроект точно политическата му част липсва изцяло. Ние можем да се съгласим с огромна част от казаното от министъра на правосъдието. По принцип – да, така е – ние сме съгласни, разбира се, приемаме,

от участващите в дискусията не е подкрепил този законопроект. Кой е трябвало да говори с тях? Кой е трябвало да постига съгласие? Кой е трябвало да ги убеждава? Кой е трябвало да решава споровете? Кой е трябвало да извърши тази политическа работа? Министърът и нейният екип. Министърът не е експерт, министърът е политик. Тя трябваше да мине през това трудно упражнение, което се нарича политическа защита и политическо прокарване на законопроекта. Може ли от всички, които са били там, нито един да не го подкрепи и всички ние тук в залата да повярваме изцяло на експертизата, която беше предложена? Това не може да стане така! Отношението на Синята коалиция към този законопроект е двузначно.

да не бъде спиран и да не се превръща в пълна катастрофа на правосъдния екип. Това не е законопроектът, който е необходим. Ние се включихме едва накрая в опита да бъде защитен някак си законопроектът. Чак тогава беше потърсена подкрепата на представителите на Синята коалиция. Това става по време на политическата защита и показва, че не е работено с народните представители, с хората от Комисията по правни въпроси по този законопроект. Това е друга важна задача на министъра. Министърът трябва да работи, той трябва да убеждава народните представители, трябва да се среща с тях, трябва да дискутира, трябва да ги убеждава, трябва да спори, това му е работата. Той е министър! Той не е експерт! Той не идва тук да ни казва истината, защото истината ние много добре в тази зала знаем, че не е заключена в сградата на което и да е министерство. Щом ние сме потърсени едва след дъжд качулка, аз си представям как е работено с останалите. Не се прави така такъв законопроект! Това е изключително важно усилие, то е преди всичко политическо усилие! Може ли дотам да не е координирана позицията, че да има критики от самата прокуратура по определени текстове? Това е съвсем непонятно. Уж засилваме обвинителната мощ на държавата и оттатък се оказва, че не го приемат. От тази гледна точка ние сме помогнали този законопроект да влезе в залата, да има положително становище и да се гледа. Ние не можем да гласуваме за законопроект, който ще бъде пренаписван от Комисията Ние не можем да се съгласим и да приемем на доверие това, в което ни уверяват. Да, тези неща нали ще се съобразят, ще се напишат?! Ще постъпим по друг начин. Ще направим своите предложения пред Комисията по правни въпроси, ще участваме в тази дискусия. Ако съвпаднат с волята на мнозинството – добре, ако не съвпаднат – ние ще си ги защитаваме в залата, но не можем на доверие да приемаме законопроект тук, който ще бъде доработван и то така, както предшестващия го Наказателен кодекс е доработван в Комисията по правни въпроси. Не се правят така тези работи! Поради това Синята коалиция не може да подкрепи този законопроект. Ще гласуваме против. Благодаря ви за вниманието.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Изразявам несъгласието си с това, което чух от господин Костов,

подкрепен от мнозинството, и то не само от мнозинството, но и с повече гласове. Така че това е необосновано твърдение и аз не го приемам. Освен това считам, че народните представители от ГЕРБ са наясно с промените, които се предлагат, и смятам, че те са навременни и че със сега действащия Наказателно-процесуален кодекс не може да се продължи по този начин и да се осъществи борбата срещу тежката престъпност. Именно в този смисъл е и докладът на Европейската комисия от м. юли 2009 г. Аз смятам, че в предлаганите мерки, първо, няма нищо противоконституционно, второ, те са в синхрон с препоръките на доклада. Смятам, че по философията на законопроекта за преодоляването на формалните процедури – да се усъвършенстват методите на доказването, действително има радикални предложения, но в крайна сметка ние не бива консервативно да гледаме на тези неща, а трябва да ги възприемем, защото само по този начин можем да да постигнем успехи в борбата срещу престъпността и да дадем възможност един инструментариум за тази цел. Ето защо считам, че е неоснователно. Ние от ГЕРБ подкрепяме този законопроект, изразили сме това в своето гласуване. Лично аз ще го подкрепя. Благодаря.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Димитров, благодаря Ви за репликата, само че трябва да прочетете числата – 13 „за”, 4 „против” и 6 „въздържали се”. Преместете 2 гласа „за” към гласовете „въздържали се” и ще видите, че се получава отхвърляне на законопроекта. Получава се резултат 12 на 11. С 11 гласа не може да бъде прокаран законопроект през Комисията по правни въпроси. Прочетете внимателно как свършва докладът на комисията, за да разберете какво имам предвид.

след този неуспех много внимателно да се слуша, да се търси широк консенсус. Няма да престана да говоря това от трибуната на Народното събрание. Трябва консенсус за такъв закон. Широк консенсус, за да тече процесът. Уреждат се изключително важни и болезнени обществени отношения. Нужно е отговорността да не отива само върху министъра, нито върху кабинета. Тази отговорност, влизайки в Народното събрание, се разпростира върху всички нас и затова ви трябва диалог и широко съгласие, за да мине този законопроект. Аз съжалявам ако не разбирате толкова елементарни политически послания. Благодаря.

Движението за права и свободи няма да подкрепи този законопроект. Ние няма да го подкрепим не заради това, че той не е съгласуван с нас, не само заради това, че

Ние няма да го подкрепим по същностни съображения. Това е законопроект, който ограничава човешки права. Това е законопроект, който ограничава правото на гражданите на защита. защита. Законопроект, който дебалансира страните в процеса и превръща обвинението и прокурора в силната страна в процеса. в процеса. Това са нарушения на принципи, които ние не можем да приемем. Съображенията за неподкрепа на законопроекта поради липса на по-широко съгласие са важни, но те не са съществени. Ние ще гласуваме против и наистина ще наблюдаваме с интерес, когато се заявява неподкрепа на законопроект, дали тя се изразява в гласуване, защото ние вече познаваме практика в този парламент, когато се заявява неподкрепа и се излиза от залата. Неподкрепата е да гласуваш. Затова ние ще гласуваме с отрицателен вот и аз няма да направя пълен анализ на законопроекта, защото в този дебат е невъзможно да стане. Искам да кажа, госпожо министър, Вие подвеждате залата. Не е вярно, че законопроектът не нарушава принципите на правото и принципите на Европейската конвенция за защита правата на човека. Аз ще се спра само върху няколко неща, които се предлагат, за да демонстрирам и да посоча причините, поради които ние заемаме тази категорична позиция. На първо място, предвиждането на запасен защитник е едно уникално, повтарям, уникално творение във формата, в която ни се предлага. запасния защитник идеята е, че той трябва да осигури хода на процеса, да се грижи допълнително за правата на подсъдимия, но всъщност не е така. Става така, че запасният защитник измества защитника, избран от подсъдимия. Когато е в първоначалната фаза, представете си, обвинението назначава защитник на обвиняемия, на следствения. Това как да го разбирам аз? Този, който ме обвинява, привличаме в качеството на обвиняем, той ми назначава защитник. После стигаме до такива конструкции при които, ако нормалният защитник не може да се яви по уважителни причини, процесът си продължава. Тоест дори когато има уважителни причини избраният защитник да не се яви, може да е болен, да го е бутнала кола, процесът продължава. Нещо повече! Нещата стигат дотам, че в крайна сметка ще се породи една нова професия. Не искам да бъда много категоричен, обаче „защитник – провокатор на прокурора” как ви звучи? Не е ли възможно да се появи такава професия? Да не говорим, че това изобщо не е осмислено финансово. Ако тази практика, тъй като няма никакви рамки в закона, започне да се прилага, парите, които държавата осигурява за служебната защита, изобщо няма да стигнат и ще бъдат похарчени още в първите два месеца на една календарна година. Следващото нещо, което няма как да прескочим, е разпитът на разследващия орган. Това е най-уникалното нещо в този закон. Значи разпитващ е разследващият орган – следовател, примерно, и като не си направи протокола и като го обърка, без да иска или нарочно, след това отива да го поправи, като дава свидетелски показания. Ето такова нещо няма никъде. Може да има свидетелски показания на полицай, който се е явил на местопрестъплението – той има впечатления, обаче органът, който ти създава доказателства, след това да ти свидетелства върху тези доказателства, такова нещо няма. Такава правна конструкция няма никъде, да не говорим, че той като свидетелства, той и по закон има право да не свидетелства срещу себе си. Представяте ли си колко сложна конструкция се получава? Тоест той, ако иска – ще свидетелства, ако иска – няма да свидетелства. Ако състави документ с невярно съдържание, това е престъпление и никой не е длъжен да свидетелства срещу себе си. Въобще, оставам без коментар повече! Продължавам по-нататък с ОЛАФ. Законът задължава ОЛАФ да представя доказателства! Българският закон задължава ОЛАФ?! За първи път виждам в български закон да можем да задължаваме небългарски органи. Осъдителната присъда. Принцип в правото е, че не може една осъдителна присъда да се базира само, как показания, събрани с тайни средства, най-общо казано. Примерно не може някой да бъде осъден, само въз основа на доказателства, събрани със специални разузнавателни средства. Принцип! Чудесно!

от две невъзможности правиш една възможност. Както се изрази някой в Комисията по правни въпроси, не помня кой – два заека не правят един кон! това пък до какви дела може да доведе извън страната, няма да коментирам! Премахването на сроковете, които досега притискаха прокуратурата да работи наистина в рамките на някакви срокове. Казвам – досега – по новия НПК. Ние променяме този закон, приет преди три години, въз основа на експертиза на Венецианската комисия, която е най-авторитетният орган в тази сфера. Сега го променяме, без да имаме никакви, как да кажа, препоръки в тези насоки. Препоръките са най-общи, вярно е, но тези

отново излиза на преден план и аз искам да припомня на тези, които помнят миналото Народно събрание, независимо дали са били народни представители или не, защото тук има колеги, които най-малкото са следили работата на миналото Народно събрание, че такъв опит беше правен тогава. Става въпрос за това специалните разузнавателни средства, независимо как са събрани извън наказателния процес, да стават годно доказателствено средство. Принципът, че доказателствата се събират в наказателния процес, независимо от това дали в предварителната или в съдебната фаза, тук остава на заден план. Всъщност, колеги, правилото, че формализмът в процеса е нужен, не е така. То е важно – формализмът гарантира истинността на доказателството и гарантира защитата правата на човека. Затова идеята, че всяко СРС, пуснато от всеки оперативен работник за всичко, което той е решил, че трябва да поиска на фона на това безобразно използване на специалните разузнавателни средства години наред, е едно прекалено смело и опасно начинание. И накрая,

и с втория закон - той не е втори, изменяме изменящия се закон. Това е само правна технология. Завършвам този закон нарушава човешки права. Този закон дебалансира процеса. Този закон превръща обвинението в силната фигура в процеса. Този закон не е демократичен. Той трябва да бъде отхвърлен затова, а не само поради

Господин председател, госпожо министър, колеги! Господин Бисеров, имам една такава реплика към Вас. Вие определихте, че понятието „запасен защитник” било уникално за България. Аз мисля, че хич не е уникално. Защото, ако си припомним годините след 9 септември, много хора бяха осъдени от така наречения Народен съд на смърт и ред други репресии, благодарение на така наречените служебни защитници, които бяха назначавани точно, за да защитават подсъдими. И аз си мисля, че тук въобще нищо не е уникално, а е една модификация на това прокуратурата да си назначава защитници, които при всички положения няма гаранция, че няма да й служат на нея повече, отколкото на който и да е обвиняем. Така че този въпрос е много сериозен, затова отправям реплика, че нищо не е уникално, а е като че ли опит да се повторят някои неща от

Уважаеми колеги, с предложения от правителството законопроект се заявяват цели, които трудно могат да не бъдат споделени, а именно ограничаване на формализма, опростяване на процедурите, усъвършенстване на доказването и в резултат - един бърз и ефективен процес. Към тези мотиви министърът на правосъдието добави и нови: борба с тежката и с организираната престъпност. Звучи точно, както го очакват хората, защото няма българин, който да не се вълнува от състоянието на съдебната система, който да не иска тя да работи бързо и ефективно, законът да се прилага еднакво към всички и престъпниците да бъдат своевременно залавяни и справедливо наказвани. Всеки, който от тази трибуна не аплодира възторжено този законопроект, рискува да попадне сред онези, които саботират правителството в парадната му битка срещу престъпността. Именно затова предлагам, когато започваме този дебат, да не спекулираме с тревогата на хората. Може би за първи път да се въздържим от популизъм, да се въздържим от желанието да извличаме политически дивиденти, да го проведем сериозно и отговорно в интерес на реформата на съдебната система. едва ли точно този законопроект е подходящият терен за напасване на коалиционни отношения и за уреждане на вътрешно коалиционни сметки в управляващото мнозинство.

водят до ускоряване на процеса за сметка на правото на защита на гражданите, което е в основата на честния и справедлив процес; дали не се губи самото предназначение на наказателния процес като средство за изясняване на истината. За да се постигнат тези баланси, според мен би било редно правителството да направи опит да предложи цялостна концепция за наказателна политика, работата по която беше започната в предишното управление. Така предложени – на парче, промените създават впечатление, че с Наказателния кодекс се иска просто драстично увеличаване на санкциите, а с Наказателнопроцесуалния кодекс драстично се засилва репресивната мощ на държавата. Притесненията са в няколко посочи. Те бяха споделени от изказванията на колегите от Демократи за силна На първо място, правото на защита на гражданите. Особено недоумение буди предложението да се премахне задължителната защита пред съд. Както и при предложените промени в Наказателния кодекс тук не се сочат никакви анализи и никакви емпирични изследвания. Твърди се, че тя била формална и самите подсъдими не проявявали интерес към нея.

адвокат. Всички юристи знаят, че касацията е инстанция по правото, а не по фактите. Да вземем лобисткия текст за въвеждане на изискване за висше юридическо образование като условие за защита от роднини на обвиняемия и то в досъдебната фаза на процеса, в който, забележете, дори няма изискване разследващите да имат висше юридическо образование. Това е дискриминационен текст, който на практика ще остави хората с ниски доходи без каквато и да било защита в досъдебната фаза на процеса, където адвокатът не е задължителен. Един от най-спорните въпроси беше поставен от колегата Бисеров и това е въвеждането на фигурата на запасния защитник по начина, по който това се разписва в този проект на НПК. Да, трябва да се търсят способи за дисциплиниране на участниците в процеса. Аз лично обаче се съмнявам, че това е начинът. Защо например не се направи опит да се дисциплинират и вещите лица,

че прокурорът в досъдебната фаза съчетава обвинителната функция с функцията по ръководене на процеса. Тази идея противоречи противоречи на българската Конституция и на Европейската харта за правата на човека. Сигурна съм, че това ще породи множество жалби най-вече поради различния режим на третиране на двете фигури – договорният и запасният защитник. Представете си, ако не се яви упълномощеният защитник, делото се гледа, а ако не участват запасният защитник – то се отлага. Както се пошегувахме в Правната комисия, фигурата на запасните отпадна в армията, но се запазва в българската адвокатура. Ако можем да направим предложение за уеднаквяване на понятията, може би те трябва да се кръстят „резервисти”, за да няма противоречие с използвания термин в Българската армия. Друго предложение, което буди недоумение и няма разумно обяснение, е идеята да се отмени възможността на обвиняемия да поиска делото да се гледа след изтичане на определения двугодишен срок. Това е една от мерките, които определено дисциплинираха и ускоряваха процеса и го вкарваха в така наречените разумни срокове.

Втората линия, която минава през законопроекта и буди основателна тревога у юристите и у българските граждани, е подходът към доказателствата, така начената идея за усъвършенстване на доказателствата. доказателствата. Това е една изключително чувствителна област и самото съмнение, че могат да бъдат деформирани доказателства, че могат да бъдат манипулирани и нагласявани доказателства, вече е достатъчно опасно. опасно. Абсурд според мен е възможността разследващият орган да бъде разпитван в хода на наказателното производство.

Разследващият има своите ангажименти за извършените от него процесуални действия да състави съответните протоколи и не можем да очакваме, че той ще промени мнението си в хода на съдебното производство Според мен след разпита на разследващ следващата стъпка е разпитът на прокурор. Относно възможността присъдата да се основава само на данни от специални разузнавателни средства. за събиране на данни, които не се събират по реда на Наказателния кодекс. Абсолютно обяснимо е изискването присъдата да не се обосновава и да не се основава само на данни от едно специално разузнавателно средство. Няма да изпадам в подробности, само ще кажа, че нула плюс нула не е равно на едно. Ако не е възможно да обосновем присъдата само въз основа на данни от едно специално разузнавателно средство, няма как да го направим върху данните от още повече предвид спецификата на тези способи, е много възможно те да бъдат идентични. Голяма част от предложенията – третата линия в предложения проект – вместо да ускоряват, забавят процеса. Това знае всеки юрист, например протестиране разпореждането на съдията за връщане делото на прокурора. Едва ли може да бъде дадено според мен разумно обяснение на всички тези поставени въпроси. Не чухме аргументи в Правната комисия, независимо че бяха подробно изложени от мен, от колегите от Синята коалиция и от останалите колеги. Вместо това чухме от премиера, че тъй като досега Наказателнопроцесуалният кодекс се е писал от адвокати, сега ще бъде написан от прокурори. Заедно с изявлението на един от водещите прокурори, че в дейността си прокуратурата се основава на закона, но освен това действа и под натиска на общественото мнение, считам, уважаеми колеги, че това е изключително опасно. Няма как да не бъде споделена и тревогата, че предложените решения се правят не само без съгласуване с

да прилага справедливо закона и да издава справедливи присъди. Аз не разбирам този уклон и това желание да се ускорява процесът за сметка на правото на защита на гражданите и споделям, че наистина съдебната система трябва да бъде бърза и ефективна. Но тук искам да припомня, че най-бърза и най-ефективна в кавички е била съдебната система по времето на Сталин. Сталин. Ние от Коалиция за България няма да подкрепим този законопроект, защото считаме, че в него са нарушени балансите между търсенето на бързина и ефективност и правото на защита на гражданите, защото считаме, че въпреки декларацията от страна на правосъдното министерство, този законопроект не отговаря на изискванията,

за да не стигнем до хипотезата, при която трябва да приемем неприемливи и за българските граждани, и за нашите европейски партньори решения, които впоследствие да бъдат отменяни?

Благодаря, господин председателстващ. Уважаема госпожо Манолова, смятам, че няма нито едно право на обвиняемия, което да е отменено. Напротив, разширени са правата на пострадалия. Затова не приемам вашето твърдение, че е нарушен балансът. Напротив, смятам, че с предложените норми е постигнат добър баланс между правото на защита и съответно правото на държавата да се ползва от едни по-бързи неформални процедури, за да постигне по-добри резултати в правораздавателната си дейност. Аз мисля, че се преекспонира въпросът с разпита на разследващите полицаи. Самата госпожа Манолова каза, че това е в законодателството на европейските държави, но, виждате ли, при нас бил специфичен наказателният процес. Кое му е специфичното? И тук се твърди от господин Бисеров, нещата се преувеличават, и двамата говориха, че този полицай ще бъде разпитван само по отношение на това какво той е изготвил като документи. Напротив, в проекта се предвижда да бъде разпитван по всички обстоятелства. Може той да е пропуснал нещо, нещо да не е догледал добре. И когато бъде разпитан като очевидец на произшествието, защото той е първият човек, който отива там, аз не виждам нищо, което да е в противоречие на правото на защита на обвиняемия. Напротив, това ще даде възможност доказателственият процес да се ползва от един пряк очевидец на престъплението. Що се касае до запасния адвокат, сега се хващаме за това дали трябва да е запасен, думата е била взета от армията. Аз мисля, че това не е същественото. Запасният адвокат, и което не се казва в изказванията на колегите, ще се ползва само в изключителни случаи – при тежки престъпления. Това няма да бъде практика. Мисля, че това ще реши проблема с отлагането на процеса, с шиканирането и по този начин действително ще помогне да имаме бърз процес. бърз процес. Това са най-актуалните проблеми, по които се спори. Аз мисля, че това не са уникални предложения, а са радикални и ние трябва да разчупим своя консерватизъм и да ги приемем като нещо, което ще допринесе,

Уважаеми господин Димитров, Вие сте действащ адвокат и с не лоша репутация. Аз се изненадвам къде в проекта виждате липса на ограничаване на правата на обвиняемия и подсъдимия. Те не се отменят, те просто се ограничават до която поставят под въпрос възможността им от адекватно право на защита. Така е с фигурата на запасния, както ние предлагаме резервиста адвокат, който няма как да не се превърне в професия по начина, по който е разписан в проекта. Представяте ли си какво ще се случи в Европейския съд в Страсбург, ако един осъден за тежко престъпление обясни, че линията на защита е била въпреки неговата воля и че е защитаван от лице, което му е било натрапено от прокуратурата? В крайна сметка ще се стигне до отмяна на едно решение, на една присъда, която при нормални обстоятелства, ако се спазват правилата, би била произнесена адекватно и би влязла в сила и делото ще излезе далеч извън разумните срокове. По отношение на разпита на разследващи пред съда, това е първият случай в българското процесуално право, в който участници в процеса се стимулират да нарушават Наказателно-процесуалния кодекс. Свидетелстването пред съда е една възможност за разследващия да поправи това, което не е свършил в кръга на своите ангажименти. И вместо МВР да наблегне на обучението на разследващите полицаи, на които им липсва юридическо образование, ние ги стимулираме и им даваме правни възможности

и да се съобрази с него, натрапва на българския парламент, на съдебната система и на гражданите едни крайни решения, които по всяка вероятност ще се наложи в най-кратки срокове след това да променяме в обратна посока. Нека си спомним, че действащите текстове, които се изменят в момента, бяха разписани със съгласието и одобрението именно на Венецианската комисия. И аз отново ви казвам – не споделям вашия оптимизъм, че предложените решения съответстват на препоръките на Европейската комисия. Това е едно от намеренията, което според мен е абсолютно нереализирано в този проект. Благодаря. Има ли желание за други изказвания? Господин Вучков,

Позволявам си да взема думата по този изключително важен законопроект, защото, както добре сте разбрали от самите разписани текстове, в много голяма степен той, разбира се, се отразява върху дейността на Вътрешното министерство в частта за дейността на полицейските органи, доколкото той предвижда възможност, която няма да е нова за българската правна история – малко по-широк кръг полицейски органи да провеждат някои от действията по разследване. Искам да напомня, че действащият Наказателно-процесуален кодекс е в сила по-малко от четири години – 29 април 2006 г. Разбира се, правилата по неговото приложение показаха, че в голяма степен той отговори на очакванията, макар че по своето съдържание той преписваше 75% от тестовете на отменения НПК от 1974 г. Но едновременно с това, според мен е важно да се отбележи, че предизвика

Едно положение, което категорично трябва да променим, защото в противен случай всички принципи, за които говорим тук – справедливост и загриженост, няма как да бъдат спазени при положение, че един дознател трябва едновременно да разследва около 150-200 висящи образувани досъдебни производства. Като Вътрешно министерство ние в значителна степен участвахме в състава на работната група, която подготви Проекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Работната група, както обясни министър Попова, беше ръководена от проф. Маргарита Чинова. В нея участваха, искам специално да подчертая, господин Бисеров, много представители на магистратурата от различните й звена, съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи. Така че в много голяма степен в проекта е отразено и становището на гилдиите. гилдиите. Според мен некоректно би звучало това да обобщаваме, че гилдиите целокупно са били против, защото това просто не е вярно. Това самите те могат да го споделят чрез работата си в работната група. Бих искал да отбележа, че по редица пунктове, поне според моето изчисление може би над 70% от текстовете в работата на работната група, особено в работата на парламентарните комисии, имаше единомислие. Ще спомена някои от тях. Корекции по отношение на местната подсъдност, корекции по възможността по-широк кръг полицейски органи да провеждат някои от действията по разследване. Благодарни сме за това, че всички депутати в парламентарните комисии съвсем загрижено и упорито защитаваха тази теза, която ние представихме – че трябва да се даде възможност не само на дознателите, но и на други полицейски органи да провеждат някои от процесуално-следствените действия. Както виждате, в законопроекта са заложени две групи такива действия: първо, неотложните по чл. 212, ал. 2 от НПК и, второ, възложени им от разследващ орган или прокурор. Това е тема, по която не срещнахме съпротива и обратно мнение от нито един от членовете на парламентарните групи по комисии. Това е много важно за нас като Вътрешно министерство, уважаеми народни представители. Разбира се, не трябва да подхождаме прибързано към тази нова редакция, поради което сме предвидили цяла програма за обучение на полицейски органи. Това няма да бъдат всички 30 хил. полицейски органи, а една по-малка част от тях. тях. Осигурили сме финансиране чрез Оперативна програма „Административен капацитет” и започваме обучение на полицейските органи да провеждат тези изключително важни, неотложни следствени действия. Това, между другото, е практика, която съществуваше за периода от 2000 до 2006 г. и много прибързано беше заличена с новия НПК преди по-малко от четири години, което предизвика огромни проблеми на досъдебното производство изобщо. Много по-ясно са дефинирани правата на пострадалото физическо лице – чл. 75. Мисля, че всеки, който е прочел внимателно текстовете във връзка с пострадалия, ще се съгласи с това. Много по-ясно е дефинирана защитата на служителя под прикритие, което е вид специално разузнавателно средство. Тук също не срещнахме никакви обратни становища при обсъждането в комисиите. Не говоря за по-ясната процедура за връчване на някои книжа и призовки. Много по-ясни текстове, които да преодоляват възможността неоснователно да се спират наказателните производства в края на досъдебната фаза – чл. 244 и др. отношение по някои конкретни текстове във връзка с дискусията, която се разрази досега. Господин Бисеров, Вие споменахте, че законопроектът задължава ОЛАФ да представя доказателства. Според мен това не е така. Ние сме предвидили единствено възможност докладите на Служба ОЛАФ да бъдат приобщавани към доказателствения материал, но изобщо не става дума за задължение категорично да възлагаме на ОЛАФ да извършва разследващи функции. Просто докладите на ОЛАФ стават част от съвкупния доказателствен материал и ще може съдът да се позове и на тях въз основа на своето свободно вътрешно убеждение, без да придаваме някаква формална сила на доказателствата и доказателствените средства, защото това е принцип на наказателния процес, който не е нарушен. Госпожа Манолова спомена защитника пред Върховния касационен съд. Едва ли може да се твърди, че елиминирането на тази задължителна защита пред третата съдебна инстанция е ограничаване правото на защита. Както знаете, госпожо Манолова, това е възможност, която я има едва от три години и половина. Преди това не е имало такава хипотеза на задължително участие на защитник. По тази тема може много да се спори, но едва ли задължителното участие на защитник непременно в третата съдебна инстанция трябва да бъде категоричен императив. Разбира се, когато пожелае, обвиняемият може да си упълномощи защитник и в трета инстанция, но едва ли е необходимо да превръщаме това в задължение. Преди 2006 г. никой не е поставял под въпрос, че е ограничено правото на защита на подсъдимия, защото тогава нямаше възможност и задължение да се явява да се явява защитник на третата съдебна инстанция. Уважаеми народни представители, искам да отбележа, че има теми, по които дискусията е съвършено справедлива и аргументирана, теми, по които тази дискусия би могла да продължи в рамките на законодателния процес. Мисля, че следва да признаем това. Много от тези теми бяха подсказани от депутатите, които се изказаха преди малко. Това са теми, по които различни становища изразиха представители на политическите сили в парламентарните комисии, много представители на магистратурата, на академичната мисъл и други експерти. Тук ще отбележа две от тези теми. Едната е възможността да бъде разпитван свидетел и разследващ полицай като свидетел. Втората е във връзка с възможността, това беше неколкократно обсъждано в рамките на комисиите, обвинението и присъдата да се основават на показания на анонимен свидетел и на доказателства, събрани със специални разузнавателни средства. Забрана, която съществува в момента, която ние сме предложили да отпадне. Както знаете, в момента има три подобни забрани във връзка с доказателствената съвкупност. Обвинението и присъдата не могат да се основават само на самопризнание, което е принцип в Европейската конвенция и Конституцията. Обвинението Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данни, събрани със СРС. Обвинението и присъдата не могат да се основават само на показания на анонимен свидетел. Няма пречка аргументите по тези две или три теми, които в крайна сметка станаха причина за противопоставяне от страна на редица представители на политическите сили, да бъдат изслушани повторно в хода на обсъжданията в парламентарните комисии - най-отговорно следва да го заявим. го заявим. Това по никакъв начин не променя отношението към главните теми, които казах преди малко, заложени в законопроекта. Споровете по някои текстове според нас не бива да стават пречка за придвижването на законодателния процес напред. Благодаря за вниманието. Благодаря на заместник-министър Вучков. Господин Четин Казак заяви желание за изказване. Имате думата.

Малко е странно, че такъв важен законопроект, който обхваща материя, по която България е обект на особено засилено внимание от страна на Европейската комисия в рамките на процедурата за наблюдение и сътрудничество, и по която предстои в най-скоро време

да протича при едно обсъждане, при което от страна на управляващата партия няма нито едно изказване по същество, а позицията на управляващата партия беше представена в рамките на една реплика, от един единствен неин представител. Така че, уважаеми колеги, това говори красноречиво за това, че този законопроект явно буди основателни съмнения, включително и сред представителите на управляващата партия относно неговите качества, относно неговата правилност. И неслучайно представителят или един от съпредседателите на Синята коалиция ви обърна внимание върху едно от съществените му недостатъци, а именно това, че подобни законопроекти трябва да бъдат плод на широки дебати, в които Народното събрание на първо място, а не само гилдиите, да бъдат приобщени за постигането на по-широк консенсус, тъй като не гилдиите, а в крайна сметка Народното събрание е органът, който трябва да приема законите на страната и който трябва да начертава бъдещото развитие на наказателната политика в България. Заради този съществен недостатък ние сега сме изправени пред ситуацията, при която да констатираме редица слабости, редица проблемни моменти в този законопроект, които за съжаление, ако бъдат приети в този си вид, вместо да решат проблемите, ще ги умножат. Основният недостатък на този законопроект е, че той не само че нарушава основни права на гражданите, както каза колегата Бисеров, ами нарушава най-важния баланс, на който трябва да се основават въобще наказателната политика и наказателният процес в една демократична държава – гарантирането на равни права на участващите в него. Не може в името на абсолютизирането на една единствена цел, която е дефинирана като ускоряване на съдебния процес, ние да пожертваме основни постулати на наказателния процес, основни принципи на наказателното право и гарантирането на правото на ефективна защита на всеки обвиняем – принцип и право, което е гарантирано в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Не може по този начин драстично да се прехвърля тежестта и да се увеличават правата на едната страна – обвинението, за сметка на правата на обвиняемия. Въвеждането на категорията „запасен защитник” не само заради терминологичния подход, който е възприет, а и по същество е именно стъпка в тази посока – обвиняемият да бъде лишен от всякаква възможност да защити своите права чрез налагането на лице, забележете, което може да бъде избрано не само от безпристрастния и независим съд, но и от другата страна в процеса, която има определен интерес за неговото приключване в определена посока. Това е нещо, което е абсолютно недопустимо и неслучайно и неслучайно не е изчакана позицията на Венецианската комисия именно по този казус, защото ние не се съмняваме какво би било това становище на Венецианската комисия. И след като България неколкократно вече е обвинявана и е осъждана от Съда по правата на човека в Страсбург именно поради факта, че не е била осигурявана ефективна защита на обвиняемите, ние сега създаваме предпоставки тези дела да бъдат умножени. Непонятно е как в един и същи законопроект се говори, от една страна, непрекъснато, че ние сме за ускоряване на процеса, че ние сме за възприемането на всякакви мерки, които да доведат до по-бързото му протичане и така нататък, и в същото време в същия законопроект ние премахваме основния способ, който беше възприет в новия Наказателно-процесуален кодекс с цел именно ускоряване на наказателния процес, а именно сроковете за приключването и предявяването на обвинението.

от една страна искаме да ускорим, а от друга страна развързваме отново широко ръцете на прокуратурата да проточва процеса по нейно усмотрение и премахваме основната дисциплинираща мярка, която цели именно това.

защото той е изработен в една ситуация на прибързаност, в една ситуация, при която липсва всякакъв консенсус от страна на заинтересованите страни, най-вече в парламента. Не е вярно, че гилдиите, представители на някои от които са били участвали в работна група, са останали без забележки и без критики. Напротив, в медиите ние станахме свидетели на сериозни критики и забележки от страна на много изтъкнати експерти и специалисти. Фактът, че някой е бил поканен да участва в една работна група не означава задължително, че накрая неговото становище е било възприето и той е останал доволен. Ние няма да подкрепим този законопроект също така поради факта, че зад него не се крие никаква ясна концепция. В него набързо са събрани един наръч от способи, с които се развързват широко ръцете на органите на досъдебното производство за сметка на драстичното съкращаване и отнемане на правата на обвиняемия, съответно на правото му на защита. не на последно място, тъй като той е ярко доказателство за това, че липса ясна визия и стратегия от страна на управляващото мнозинство и най-вече на за бъдещата наказателна политика, липсва стратегия за нейното развитие, липсва визия за това как да се развива нашата наказателна политика. Имаше изготвен в края на мандата на предното правителство един проект, който за първи път предлагаше например да се разграничат престъпленията по видове и на базата на това да се предвиди за по-леките закононарушения или простъпки, както бяха наречени те тогава, за тях например да се предвидят някои по-съкратени механизми, по-олекотено производство и така нататък. Вместо да се помисли и да се продължи този дебат, ние вървим сега към едни прибързани мерки, които не са добре обмислени, не са добре съгласувани и които нарушават тънкия баланс, който трябва да бъде гарантиран между правата на обвинението и защитата. Надявам се, ако този законопроект все пак бъде приет, между първо и второ четене тези значителни недостатъци и слабости да съумеят да бъдат коригирани. Благодаря.

предоставя докладите и приложените към тях документи относно провежданите разследвания”. Ако това не е създаване на задължение?!... Господин председател, извинявайте, че ползвам реплика, но нямаше друг начин да оспоря твърденията, които чух